предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В чл. 104, ал. 1 след „сряда“ се добавя „или четвъртък“. В чл. 104, ал. 3 в края се създава ново изречение: „Парламентарният контрол по чл. 104 не се провежда в отсъствието на министър-председателя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители – чл. 104 се отменя. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители: „В чл. 104, ал. 1 думите „всяка първа сряда“ се заменят с „всеки първи четвъртък“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага чл. 104 да отпадне. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, имаме две предложения. С първото искаме да дадем алтернатива блицконтролът да се провежда всяка първа сряда или четвъртък. Това предложение е продиктувано от съвпадението на този ден сряда със заседанията на Министерския съвет. Така председателят на Народното събрание ще има възможност по силата на Правилника да съгласува с министър-председателя деня, в който да се проведе блицконтролът.

едно от основанията, които чувахме, беше: “Няма как, има важно заседание на Министерския съвет“. Добре, сега даваме възможност контролът да бъде провеждан в четвъртък, когато няма заседания на Министерския съвет. съвет. Колеги, затова моля да подкрепите това наше предложение, още повече че у нас се поражда основателното съмнение, че текстът се премахва

Благодаря, господин Председател. кратка реплика, за да уточня и да представя на пленарната зала чиста фактология, защото спорихме по тези обстоятелства.

казвайки „двама вицепремиери“? От изявление за бъдещето на коалиционното управление стана ясно, че ще има четирима вицепремиери. Ако имате предвид малкия коалиционен партньор, там са три глави. Кой е ощетеният?

и съм си направил справка, че за 2016 г. на блицконтрол премиерът е присъствал точно два пъти – един път февруари и един път юни. Направете си справката и ще видите, че съм прав.

Вие, от една страна, говорите за конструктивност, но на практика налагате мракобесие! Ние въведохме блицконтрола, а Вие криете свенливо министър-председателя и вицетата му. Ние го въведохме като форма на контрол, на прозрачност, на публичност. От кого криете премиера и неговите заместници, от българите ли?! Или, когато Ви избират, те са народ, а сега следва да са непросветени избиратели?! Да, всички знаем, че пъченето от телевизионните екрани и рязането на лентички е едно, но е съвсем друго да отговаряш на актуални, злободневни въпроси,

Тази конструкция обаче е кибритена кула и въпреки всичките Ви процедурни опити да убиете парламентаризма, да смачкате опозицията, просто няма да успеете! Най-мъдро е времето, уважаеми народни представители, защото то разкрива стойността на всичко. Вие още в първите дни на това Народно събрание разкрихте своята стойност, а тя не е достойна за уважение и респект. Що за патриоти оспорват формата на управление на държавата – парламентарна република? Защото това са Вашите предложения и подкрепа. Каква воля има Политическа партия „Воля“ за промяна, след като се отказва от основни демократични ценности и парламентарни практики и се колаборира с управляващите доста услужливо и някак си технократски изискано. Вие не сте управленци, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, а единствено една властогонеща фракция. (Реплики Реплики имате ли? Няма. За следващо изказване – народният представител Павел Шопов.

Уважаеми колеги, явно голяма драма става. Тук говорим за мракобесие, говорим за край на демокрацията в България, всичко приключи, свърши, умираме, настава диктатура, връщат се годините едва ли не на другаря Тодор Живков. Когато говорим за такива институции, да ги наречем, визирани в нашия Правилник и в нашата практика, трябва да си припомним историята – откъде идват те, откога са, кой ги въведе и защо? Такова нещо нямаше във всичките години на прехода. Няма спор въведе се от Вас, от БСП, и Вие защитавате тази практика, защото сигурно се въведе от БСП. Всичко, което БСП е въвела, което е предложила, трябва, естествено, да бъде защитавано. и второто народно събрание в момента, когато отвън върлуваха буквално и взривяваха държавата протестърите, по предложение на една Ваша съпартийка, която в момента е Омбудсман и която няма да цитирам по име, защото не е коректно в пленарната зала да се цитират имена на отсъстващи от нея Защо? За един малък флирт с отвън протестиращите, с които не трябваше да се флиртува, а трябваха радикални действия, каквито Вие нямахте куража да проведете. Та този флирт беше: дайте да покажем на българския народ колко сме демократични, каква прозрачност въвеждаме и да се разпъва, ако щете, и министър-председателят – Вашият министър-председател, на кръст. Това за Вас нямаше значение, за да покажем някаква физиономия на демократи. И сега продължавате. Какво постига този институт? Нарушаване на ритъма, който се осъществява понеделник ден за работа по избирателните райони, вторник се събираме парламентарните групи и всяка сряда започва парламентарната дейност. На практика една сряда губим за сериозна парламентарна дейност. Защото един път в месеца всеки срядъчен ден, минава под знака: всичко тук е строено, готово, наострено, че ще дойде кой – министър-председателят, който може да е в чужбина, който, ако е в чужбина и не може да дойде, бива обвиняван в най-черни грехове, че се крие. Така беше тогава и с Вашия министър-председател.

Дайте да се върнем на старата добра изпитана практика. Такова нещо, така наречен „блицконтрол“ не е имало в българския парламент. Той не издържа на времето, не издържа на проверката. Той не е бил, не беше и не е актуален и сега. Нищо повече като информация няма да получим. Той е средство силно пропагандно, силно политическо, силно политизирано

уточня следното: блицконтролът в комисии остава. В тази смешна демонстрационна рекламна форма на правителството Орешарски, всъщност ние претендираме, че трябва да остане конструктивният елемент, тоест срещата на министрите и тяхната отговорност пред парламентарните комисии, защото Вие знаете, че философията и логиката на Правилника е, че основният контрол се осъществява по сектори и от парламентарните комисии. Така че този институт се запазва и министрите

Шопов, не е вярно, че блицконтролът не издържа проверката на времето, той не издържа Вашето влизане в управлението. Това, че Вие попаднахте в управлението, е краят на блицконтрола, защото ГЕРБ и преди това си бяха в управлението, ама не посмяха да го направят. Не посмяха, според мен, по две причини. Първо, че не бяха наясно колко бос е Бойко Борисов на блицконтрол. Като му се наложи да излезе няколко пъти – станаха. И ето сега това е резултатът. И вторият фактор, който определя тези неща, е Вашето участие и подкрепа, защото в момента, ако така наречените „патриоти“, дето се правите винаги на някаква опозиция (реплики от ОП), защото Вие друго освен опозиция и опозиционер не можете да играете, няма как да изиграете в момента положителната роля. Поредният опит да се направите на опозиционери, подкрепяйки едно очевидно недемократично решение, няма как да изиграете. Освен това БСП няма много общо с кози контрол, доколкото парламентарен контрол от този вид има в поне 5-6 държави на Европа – Англия, Германия, Дания, Гърция, Унгария, Унгария, Ирландия ми казват оттук. Така че не сме го въвели ние, това е парламентарна практика. И тя е парламентарна практика, която е полезна. Това, че в момента ще скриете тази парламентарна практика цялото управляващо мнозинство, първо, не означава, че ще донесе позитиви на Народното събрание, защото винаги за това говорим. Издига ли се парламентаризмът? Не. И аз ще ползвам през целия мандат, докато сте на власт да Ви напомням, когато отчитаме поредния спад на доверието в Народното събрание и в председателя лично, ще Ви напомням днешния ден, когато гласувахте.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Шопов, не съм съгласен с Вас по няколко пункта. На първо място, псевдосоциалистите, които съставиха правителството Орешарски, бяха в него младши партньор, така че всъщност основният им, водещ партньор ДПС има също сериозни заслуги за тази нова уж институция. Същевременно нека да не забравяме, че те направиха този блицконтрол не за да разпъват на кръст министър-председателя си, а да го направят поне малко популярен. Опитаха се

която измислиха, беше празна и в предишния мандат, както Вие правилно отбелязахте. Но може би трябваше да обърнете внимание, че нито един смислен въпрос през целия предишен мандат не дойде от лявата страна на залата. През цялото време бяха задавани въпроси, всъщност топ теми от вестниците, и колегите колегите от ляво бяха влезли в ролята на журналисти, които трябва да популяризират определени проблеми, и без това известни на обществото. Освен това, като препоръка към Вас – в изказването си трябваше да отбележите, че остава формата за изслушване на министри, на министър-председателя. Всъщност това е традиционната и нормална форма, в която може да работи един парламент. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Господин Шопов, заповядайте за дуплика. Господин Кутев, казахте пет-шест държави в Европа. В Европа са близо 40 държави, тоест в другите 34 – 35 няма такова нещо.

Така че от тази гледна точка винаги не достига време. Често пъти въпроси, които са повдигани от опозицията и включвани в дневния ред по предложение на опозицията законопроекти и проекторешения, не са могли да минат, тъй като чакаме дванадесетия час на деня, за да дойде министър-председателят да отговаря на въпросите. Ако говорим за прагматизъм, кой каква полза има и кой има по-голяма полза, това е ползата за опозицията, защото остава целият ден, пълен. Така ли е, госпожо Янкова? Виждам, че сте съгласна. Целият първи ден от месеца остава за предложенията, които се внасят от опозицията. Господин Кутев, престанете с тези спекулации – уж патриоти, уж някакви… Аз съм наясно, че Вие сте социаллиберали.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Уважаеми господин Председател, вчера на заседанието няколко пъти, и съвсем правилно, направихте забележка на репликиращ изказване, че репликата е изразяване на несъгласие с изказващия се народен представител. Е, да, подробност е, че изказващият се и репликиращият бяха от опозицията. Днес обаче, преди малко не прекъснахте и не направихте забележка на двама от тримата репликиращи, които всъщност не репликираха, а доразвиха тезата на изказващия се. Нали няма да ме карате да съжалявам, че съм Ви подкрепил – да Ви изберем на този пост? Бъдете председател на цялото Народно събрание, моля ГЛАВЧЕВ: Ако имате предвид господин Веселинов, той изрази несъгласие. Не искам да повтарям какво каза, защото се отнасяше за Вашата група всъщност. Изрази несъгласие към това, което каза господин Шопов, така че нека бъдем коректни. А иначе дали ще съжалявате, или не това е Ваша преценка. Следващото изказване е на господин Марешки. Редуваме групите. После е господин Жельо Бойчев, после – господин Ибрямов и Дора Янкова. Тези са засега. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма как да не съм доволен, че само една седмица след началото на Четиридесет и четвъртото народно събрание вече започва да Ви е интересно каква е волята на Политическа партия „Воля“. Преди да Ви я кажа съвсем накратко, защото за нас една от основните думи е прагматизъм, както го уточняваме постоянно, ще кажа каква не е. Тя не е примерно да направим кражбата на века в Пловдив, да се държим невъзпитано, да подвикваме, да не спазваме Правилника и да заемаме скъпоструващото време на Народното събрание с празно говорене. Волята на Парламентарната група „Воля“ – както виждате, цялата е тук, в залата, е почтеност, прагматизъм и родолюбие. В тази връзка, използвайки едната дума – прагматизъм, ще Ви кажа защо не подкрепихме да има такъв контрол. Ние по принцип сме за много широк, всеобхватен парламентарен контрол върху институциите и правителството, но не по този начин, по който всъщност нищо не се върши, а просто се използва парламентарното време, за да може някой чрез въпроса, който уж задава от името на народа, да си вкарва неговата теза. В този смисъл ние подкрепяме основно прагматичното – въпрос, писмено зададен, който остава в архивите, изпраща се за отговор на съответната институция и отговорът също остава на хартия. Може да бъде публикуван във всички медии – и в партийни, и в общодържавни, и по Вашите партийни структури да стане достояние на всички наши тези, които са ни изпратили в парламента. Ако Ви прави впечатление, ние се изказваме кратко и малко, защото от това, че ще излезе поредният наш партиен другар и ще повтори опорните точки на онова, което е казал предишният, с повтарянето няколко пъти на едни и същи тези те не стават по-верни.

Няма. Господин Бойчев, заповядайте за изказване.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 Ще припомня няколко изречения от Вашето слово тогава: „Решаващо значение има парламентът да продължи да работи открито и прозрачно, което ще позволи на гражданите да участват отблизо в процеса на вземане на решения.“ Споделихте една мисъл на любимия Ви политик, държавник и финансист Атанас Буров, че има дълбока вяра в демокрацията, националната демокрация и в парламентаризма. Питам, господин Главчев: какво от всичко това, което направихме с промените в Правилника досега, е вследствие на тази Ваша убеденост и вяра в парламентаризма, в демокрацията и прозрачната работа на българския парламент? Стъпка по стъпка, системно, малко по малко Вие непрекъснато орязвахте всяко едно от тези завоевания в досегашния Правилник за работа на Събранието, за да стигнем до този блицконтрол. Едно от най-големите постижения на демокрацията е именно възможността за контрол върху дейността на изпълнителната власт. По същество Вие ще отнемете това право днес. Ако колегите от ГЕРБ са взели решение – днес са упълномощили министър-председател да бъде Бойко Борисов и са му гласували това доверие, ги питам: от какво се притесняват господин Борисов да излезе и от тази трибуна да даде отговор на актуалните въпроси? Доколкото разбирам от това коалиционно споразумение, ще има и няколко вицепремиери, които най-вероятно ще бъдат част от лидерите на Обединените патриоти, които са и утвърдени парламентаристи. Какво притеснение има тези вицепремиери да излязат тук, от тази трибуна, и дадат отговор за дейността на изпълнителната власт?! Разбирам, че сте си поставили голяма цел и голямо желание – поне един път да изкарате цял четиригодишен мандат. Искам да Ви уверя, че не сте разбрали поуките от досегашните си грешки. Този път, който сте избрали, е най-бързият път към предсрочно прекратен пореден мандат от Вас. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Бойчев. Има ли реплики? Заповядайте, господин Шопов. Втора реплика – господин Кирилов, и трета – господин Александър Ненков. Докато се придвижват, господин Бойчев, делегирате ми права, каквито аз нямам.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Бойчев, аз също бях изненадан от Вашето изказване – много внушения, много излъчване, много послания, пак драматизъм по отношение на парламентаризма, обаче нямаше нищо обективно. Най-необективно е твърдението, че Бойко Борисов като министър-председател се е крил, или планира да се крие от такъв контрол. Вие знаете, че още преди преди да се внесе искане за изслушване, още когато в парламентарните кулоари започне да се дискутира темата, Бойко Борисов като министър-председател винаги е идвал първи в парламента, за да го запознае, да даде обяснения да даде обяснения и съответно да има парламентарен контрол. Защо това, което Вие наричате „инструмент за парламентарен контрол“, не е никакъв инструмент за парламентарен контрол? Погледнете текста на ал. 1: въпросите могат да се отнасят само до общата политика. Сравнете ги с искането за изслушване. В него трябва да дефинирате точно въпросите, за да получите конкретни отговори. този блицконтрол си беше една говорилня, едно говорене по най-общополитическите въпроси. Институтът, който гарантира контрола по отношение на министър-председателя, е изслушването, както и парламентарният въпрос,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Бойчев, два дена говорите за демокрация, за добри практики, за това как Вие сте радетели за запазването на добрите парламентарни такива, а всъщност не отговорихте на най-големия тест, когато Ви беше поставен. Сега Вашето изказване нямаше да бъде към господин Главчев, а щеше да бъде към госпожа Корнелия Нинова, защото практиката в развитите демокрации е точно такава

като практика в предишното и по-предишното Народно събрание. Съвсем различен е парламентарният контрол, когато имаш предварително зададена тема, на която трябва да отговориш конкретно.

че блицконтролът беше едно завоевание за българския парламентаризъм. Знаете, че има такъв тип практика в много европейски парламенти. Две народни събрания работиха и считаха, че това е добра процедура – в едното ние носихме отговорност за управлението, в другото Вие. Затова не разбирам стремежа Ви в момента по същество да ограничите възможността министър-председателят да отговаря на българските граждани всяка сряда. Динамиката на политическия живот, в който се налага да работим, е видна. Непрекъснато според мен има нужда от такъв тип контрол, още повече че давате и възможност на опозицията по-пряко да контролира работата на изпълнителната власт. за пореден път се убедихме, че правилно сме отклонили поканата госпожа Нинова да не бъде председател на това Народно събрание. С такъв тип мнозинство, с това, което виждаме като действия, като подход, тя нямаше как да

Блицконтролът беше въведен по време на управлението на кабинета Орешарски. Идеята е да се задават актуални въпроси на изпълнителната власт след Министерски съвет. Това е по примера на английския парламент – един от най-старите в Европа. Веднага след заседанието, това е максималната отчетност на изпълнителната власт за взетите решения пред представителите на избирателите. Ликвидирането създава куп затруднения в изясняването на решенията, които се вземат от съответната изпълнителна власт, и да имат директна отчетност, както казах, за дейността си пред представителите на избирателите. Отмяната на блицконтрола по същество ликвидира един демократичен контрол върху изпълнителната власт. Като демократи и либерали не можем да подкрепим такова действие. Ние сме служители на народа, не на изпълнителната власт, колеги. колеги. Обещали сме пред избирателите максимална прозрачност и ще го спазваме, като категорично се противопоставяме на премахването на тази прозрачност в управлението. Искам да напомня, че непрозрачността на решенията поражда сериозни съмнения за корупция. Задавам въпрос към бъдещите управляващи:

Реплики? Заповядайте. Много се изкушавам пак да съжалите, че сте гласували за мен. Прекрасно цитирахте Сократ, но обратното не е валидно на това, което е казал Сократ. България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание, че от дебата отсъстват нашите избиратели. Тук говорим цял ден как народният представител използва правото си на блицконтрол да задава въпроси, дали злоупотребява с него и ако злоупотребява, как да му ограничим това право. Аз в лично качество съм отегчен да слушам за прагматизма, примерно, на господин Марешки. Отегчен съм да слушам за тяхната сплотена група, но неговите избиратели са го изпратили тук с тази цел. И моите избиратели са ме изпратили тук с цел да питам

Господин Ибрямов, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Не. Госпожа Дора Янкова – за изказване.

Имате думата, уважаема госпожо Янкова. ако гледаме сериозно на парламента и парламентаризма, спор няма, че парламентарният контрол е една от основните функции на Народното събрание. Надявам се, че и бъдещата управляваща коалиция знае, че следващото правителство ще черпи своята легитимност от доверието на парламента. В този смисъл правителството функционира и под постоянния контрол на парламента. В стремеж да се рационализира дейността на Народното събрание, да, на 1 септември 2013 г. се въведе нова процедура, която да зададе актуални въпроси на ръководството на Министерския съвет – така нареченият „блицконтрол“. Тя стана по немски образец. Надявам се всички тук в залата, които сте подготвени като парламентаристи, знаете, че кумирът на десните, особено на ГЕРБ госпожа Меркел, влиза с цялото правителство в началото на всяко заседание и отговаря устно поне на 20 въпроса. Това в немския парламент се прави поне 60 пъти в годината. Надявам се, че не казвате, че това е лоша практика за немския парламент и парламентаризъм. Аз лично очаквах Вие като хора по-консервативни и по-надясно да доразвиете блицконтрола като съвременна форма на контрола. Оказва се, че Вие бягате от това. Сега, колеги, ще кажа какво се случи с целия инструмент „парламентарен контрол“ до тук. Ние настоявахме в рамките на един месец да звучи актуалността на парламентарния контрол. Това го отхвърлихте. Тоест колкото и актуален да е въпросът в обществото, под контрола на който и да е народен представител, ние знаем парламентарните хватки – Вие ще го отхвърлите. Второ, ние настоявахме за повече демокрация в контрола. Ограничихте я – едно питане, един контрол, до две. Изпратихте контрола в БНТ 2. 2. Сега отхвърляте блицконтрола. С това, че искате да криете или се правите на консерватори, или дебатирате липсата на време, или с това, което било като лоша практика, Вие реално не правите добра услуга на бъдещото българско правителство. Тук ние не правим добра услуга на парламента и парламентаризма. Аз лично знам – в съседната сграда има вече издадени където е записано буквално: „Изследователите и наблюдателите на парламентаризма“. Въведена е тази нова форма „блицконтрол“ и те очакват тя да бъде доразвита. Днес ние ще кажем на всички студенти по право, на всички правници, които имат надежда и вяра в парламента, че не сме не сме носители на тези съвременни форми на парламент и парламентаризъм. Жалко за нашия парламент, жалко за разбирането и възгледа Ви. Тъй като уважавам господин Данаил Кирилов, господин Кирилов, оттеглете го това предложение. Оттеглете го и нека направим нова форма. В четвъртък идва цялото правителство. Поучете се от госпожа Меркел цялото правителство един час да го питаме с 20 въпроса и ще освободим петъка за работа. Целият петък ще бъде работен. Разкрепостете се малко, не се притеснявайте. Ние сме носители на отговорността пред избирателите. Бъдете и Вие на нивото на съвременния парламентаризъм.

Две години наблюдавах какво се случва тук. Тази процедура означаваше премиерът да дойде, за две минути да обясни и 58 минути да се хвали. Ако някой сега смята, че блицконтролът ще стане блиц, това няма да се случи.

Обратно становище? Заповядайте за обратно становище, господин Кутев, тъй като сте се записал за изказване.

Гласуваме предложената процедура от народния представител Емил Димитров за прекратяване на разискванията по този член.

Подлагам на гласуване предложение на народния представител Жельо Бойчев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

народните представители Антон Кутев, Кристиан Вигенин и Таско Ерменков. Три отрицателни вота.

Става ли по демократичен и по-добър Правилникът, който в момента изработваме с тези няколко промени, които вече направихме? Според мен не става. Няколко пъти вече ограничаваме систематично извоювани права и възможности досега. Защо го правим? Според мен го правим от чиста партизанщина, защото в момента сме решили, че по този начин това ще ни е по удобно в управлението. Редно ли е така да става? Честно казано, не мога в момента да се закълна, че когато БСП е била на власт и сме имали мнозинство, не сме правили и ние подобни неща. Мога да се закълна обаче, че никога това не е било полезно нито за нас, нито за гражданите отвън. Най-вероятно и за правителството не е било полезно. Затова искам да си дадем сметка, че когато – тук някои колеги са стари и пред тях може би съм казвал вече това, но другите не са го чували и е добре да си дадат сметка – влизаме тук, не се сравняваме с човечето до нас. Човекът до нас, макар и попаднал в тази среда, може да е попаднал и случайно. Излизаме отвън, зад тази стена, и гледаме портретите на онези хора там – започват от Антим I, минават през Петко Каравелов, Стамболов и кого ли не. С тях трябва да се сравняваме, ако искаме престоят ни в това Народно събрание да има смисъл.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, за съжаление, с това гласуване и с цялата ни работа по Правилника

центъра на тежестта към изпълнителната власт, обезличават Народното събрание, лишават не само опозицията, но и Вас самите като народни представители – не знам защо го правите, от възможността да контролирате премиера и вицепремиерите. Искам да обърна внимание също, че възможността за блицконтрола беше не толкова за нас самите, не за премиера и вицепремиерите, а българските граждани да чуят какво актуално се случва в държавата и какво премиерът и вицепремиерите правят, за да решават тези актуални въпроси. Разбира се, това е по-големият въпрос. По-малкият, който обаче се опасявам, че също е част от Вашата мотивация за това решение – в предишния мандат видяхме как премиерът систематично избягваше присъствието на този блицконтрол. Видяхме вицепремиери, които идваха тук, мънкаха и не знаеха защо са дошли, които очевидно показваха непознаване на актуалните процеси в страната и не можеха да отговорят смислено на нито един конкретен въпрос. Нормално е сега да ги пазите, разбирам Ви. Не прекалявайте обаче с това пазене, тъй като накрая цялото това нещо ще се върне върху Вас. Съжалявам, че взехте това решение. Обръщам се към председателя на Народното събрание. Вашата предшественичка правеше всичко възможно да спре актуалните въпроси към премиера Борисов.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

Първо, към технократите. Колеги, със защитата на билцконтрола защитавахме Вас, защото, за да предизвикате изслушване на премиера в залата или каквото и да е било изслушване, са Ви необходими 48 гласа. Вие ги нямате. Ако имаше блицконтрол, можехте да го използвате точно, за да задавате въпросите, които вълнуват Вас и Вашите избиратели. Именно заради ограничаването на Вашите права гласувах „против“, защото от БСП можем да си правим изслушванията винаги. Имаме възможността да искаме изслушване всеки път, когато пожелаем да го искаме, защото имаме повече от 48 гласа. Колеги от ГЕРБ, Вие направихте голяма грешка. Вместо веднъж месечно да прежалите премиер и вицепремиер, за да ги изслушваме тук, Вие решихте да ги скриете, поради което ги изложихте на още по-големия риск – да отговарят на изслушвания, да участват в изслушвания с всички аргументи, които ще имаме за тяхната политика. Последно, колеги, безкрайно съжалявам! С господин Стефан Данаилов го обсъдихме – лишихте ни от възможността поне веднъж месечно да лицезрем премиера на Република България тук, в залата. Сега ще го видим само при заклеването и най-вероятно след това няма да имаме никаква възможност да го видим, защото Вие ще сте го скрили. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Преди да продължим със следващите членове от Проекта, пропуснали сме да гласуваме два члена – 17 и 26. По тях няма никакви предложения. Тъй като след тях е имало такива разгорещени дебати, това се е случило. Може да направите справка: това са чл. 17 по Проекта, който става чл. 18 и се намира на страница 14 и 15; член 26, който става чл. 28 и се намира на стр. 19. Предлагам Ви да ги гласуваме. Гласуваме членове 18 и 28 по доклада на Комисията. По тях не е имало никакви дебати.

Няма. Гласуваме членове от 108 до 112 включително по доклада на Комисията. Гласували

десета – Парламентарни изслушвания, проучвания и анкети“. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава десета. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 110, който става чл. 113. Комисията Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 110а, който става чл. 114. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 111,

Няма. Гласуваме наименованието на Глава десета, както и членове от 113 до 117 включително по доклада на Комисията. Гласували

чл. 134. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 131, който става чл. 135. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 132, който става чл. 136.

Раздел II. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 138, който става чл. 142. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 139, който става чл. 143.

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 155, който става чл. 161. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 156, който става чл. 162.

Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Глава единадесета, както и членове от 118 до 129 включително по доклада на Комисията. Гласували

– Народни представители“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава дванадесета. „Раздел I – Правно положение“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Раздел I. чл. 130. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 127, който става чл. 131. чл. 137. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 134, който става чл. 138. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 135, който става чл. 139. чл. 136. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 133, който става чл. 137. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 134, който става чл. 138.

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 130, който става чл. 134. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 131, който става чл. 135. чл. 142. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 139, който става чл. 143. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 140, който става чл. 144.

чл. 151. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 147, който става чл. 152. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 148, който става чл. 153.

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 149, който става чл. 155. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 150, който става чл. 156.

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 139, който става чл. 143. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 140, който става чл. 144.

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 148а, който става чл. 154. „Раздел III – Парламентарно поведение” Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Раздел III. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 149, който става чл. 155. чл. 155. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 150, който става чл. 156. Комисията подкрепя

текста на Проекта за чл. 152, който става чл. 158. Комисията подкрепя теста на Проекта за чл. 153, който става чл. 159.

която препраща към чл. 155, всъщност трябва да препраща към чл. 156. чл. 155. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 150, който става чл. 156.

редакционно уточнение – препратката, която сочи чл. 155, всъщност трябва да бъде чл. 161. чл. 161. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 157, който става чл. 163. Тук правя редакционно предложение за поправка по отношение на препратката – вместо чл. 155 да се чете чл. 161. чл. 156. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 155, който става чл. 161. Благодаря Ви. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на Глава дванадесета; наименованието на Раздел I

и членове от 155 до 164 включително, с направените уточнения от парламентарната трибуна от народния представител Данаил Кирилов. Гласували

Наименованията на Глава дванадесета, Раздел I, II и III, както и членове от 130 до 164 включително по доклада на Комисията, заедно с направените уточнения от парламентарната трибуна, са приети. Имате думата за декларация, госпожо Нинова. От името на Парламентарната група на БСП за България – декларация. Да, ползвам процедурата за декларация от името на Парламентарната група на “БСП за България”. Конкретният повод е нашият разговор днес

…както и обвиненията за това, че БСП не е приела предложения за председателство на Народното събрание за участие с персонално участие на наши представители в кабинета на господин Борисов. Това с блицконтрола, разбира се, е конкретен случай. Аз няма да го засягам, защото познавам Правилника, но този въпрос ражда няколко други много по-сериозни и по-големи първият е за смисъла на политиката и позоваването Ви на добрите практики за големи коалиции в Европа. Да, имаше такива, колеги, и всички видяхме до какво доведоха те до раждането на популистки и националистически партии, защото големите коалиции унищожиха системните партии, унищожиха традиционната политика, унищожиха идеологическите различия и принципните спорове между ляво и дясно. Вторият въпрос, който възникна от тази дискусия, е за политическото представителство. Вие водите след себе си много хора – над 1 милион. Ние представляваме тук близо 1 милион души и тук не говорим от свое име и лично качество, а от тяхно име сме изпратени тук. Когато постоянно внушавате, че БСП е деструктивна, защото не иска да участва под някаква форма в общо управление, питахте ли тези хора, чиито гласове представлявате тук дали те са съгласни на това. Всъщност, Вие скоро ги питахте Вашите и те казаха, че не са съгласни. Защо тогава постоянно внушавате деструктивност от страна на БСП, която не желаела да участва в общо управление, след като Вашите избиратели, които са Ви изпратили тук и от чието име говорите не го желаят? Може ли да ни обясните как така до 25 март се изправяте с лицата си пред едни хора и им казвате, че БСП е антиевропейска партия, а на 27 март им казвате, че единственият начин да се спаси европредседателството е Деница Златева от БСП да остане начело на този пост.

и на 27 предлагате на БСП най-високия пост в парламентарната република? Обяснения за този катарзис имате ли? Ние имаме. Искате легитимация на бъдещите си решения и действия, с които ние не сме съгласни и ние няма да Ви станем „смокинов лист“ на тези решения. На това, което предлагате, му казвате „добра практика“. Да, това е практика, но не е добра. Това е практиката на политическата класа, на статуквото и на прехода в България през всичките 27 години. До изборите всички сме един срещу друг в името на народа, след изборите, всички сме заедно за келепира, но срещу народа. Ние не приемаме това. Ние искаме промяната. Искаме в тази политика освен власт, пари и келепир да има принципи, правила и морал. За това ще сложим край на тези процеси в българския политически живот. Когато обещаваме нещо на хората и по тяхна воля сме в опозиция, ще останем такива, но няма да отстъпим, защото днес се случва и нещо друго важно – в една демократична държава трябва да има и власт, и опозиция. Ние държим на тези принципи. Ето, днес се постигна коалиционно споразумение за управление. Вие търсите по теми, дори и в това споразумение, национално съгласие. Приветстваме израстването на Атака, на Патриотичния фронт и на НФСБ – днес Обединени патриоти, до извеждането на евроатлантическите ценности като абсолютен приоритет за България, както и членството ни в Европейския съюз и НАТО. Имате нашата подкрепа за това. Приветстваме поставянето на най-важното място в това споразумение на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Но и да е ясно, и тук става вече въпрос за демократичната държава, за отговорността – да е ясно, че в тази коалиция така, както е подписано, решенията се взимат в консенсус. уважаеми български граждани, от днес нататък политическата отговорност за това, което ще се случва в държавата, се носи от Бойко Борисов, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров. Така се случва в демократичната държава. Това е управлението, но това е и отговорността. Ако Вие от тук нататък обеднявате, ако вземат нов заем, ако не се чувствате сигурни на улицата и в домовете си, да се знае и да е принципно кой носи политическата отговорност за това. На трето място, отсега да си кажем, че тази коалиция, както сте я подписали, залага рискове, залага мина, залага нестабилност на България. Защо? Защото в т. 9 сте записали, че въпреки споразумението между Вас, всяка партия е свободна извън това споразумение да си отстоява различни политики и да търси подкрепа за тях в залата. На по-опитните колеги това напомня ли им нещо? На нас ни напомня коалицията ГЕРБ – Реформаторски блок. За едни неща сме заедно, но за други ще се търсят плаващи мнозинства, купуване на гласове вътре в залата и осигуряване на подкрепа. Да се знае отсега, отговорността е там. Но това гарантира нестабилност, гарантира плаващи мнозинства и безпринципни споразумения в тази зала. Е не искаме да сме част от това и няма да ни внушавате, че това е дестабилизация от страна на БСП. Това е принцип, това са правила и това е морал. Чакаме с нетърпение две теми, за да ги видим тези плаващи мнозинства – увеличение на пенсии и доходи, референдум и мажоритарен вот. Това ще е изпитанието за Вашето споразумение, което обявявате като гарант за стабилност, а ние виждаме като заложен риск за нестабилност за България. Това е и последната причина да не сме съгласни по никакъв начин да участваме заедно с Вас в това съглашателство. Оставаме алтернатива

гласуването по Проекта за правилник и неговото приемане. Има ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Продължавам, господин Председател, но възразявам, че изключиха осветлението в залата. Осветлението трябва да е за всички, не само за председателите на някои парламентарни групи, когато правят декларации. (Оживление. Смях.) Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на Проекта за § 1.

Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване текста на проекта за наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“, както и параграфи от 1 до 8 включително по доклада на Комисията. Гласували

„Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на Проекта за

Комисията подкрепя текста на проекта за § 10, който става § 11. Предложение на народния представител Данаил Кирилов и група народни представители за създаване на Заключителна разпоредба. Комисията подкрепя по принцип предложението.

До 31 декември 2017 г. на всеки два месеца Министерският съвет внася за сведение доклад за изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. До 31 декември 2018 г. Министерският съвет внася за сведение и други документи, свързани с подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“

Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Заповядайте, господин Зарков.

уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Кирилов, уважаеми дами и господа народни представители! Под формата на изказване, но просто искам да Ви задам въпроса, тъй като става дума за текстове, които касаят председателството на Европейския съюз, да обясните за какво се налага тази промяна, въпреки че нашите представители в Комисията ни казаха, заслужава цялото представителство да знае.

точно аз най-добре ще обясня всички детайли по въпроса, който поставяте, но инициативата за тези изменения дойде от служебното правителство и от служебния заместник министър-председател госпожа Деница Златева, която изпрати писмо. Тук колегите са ми дали текст без атрибутите, но го имаме и с изходящите номера, и с подписа на госпожа вицепремиера. С оглед обстоятелството, че по време на председателството някои от разпоредбите на Правилника би следвало да се съобразят с това обстоятелство, ние имаме режим, който е установен в две разпоредби, съгласно който се подготвят годишните планове по отношение на работата с Европейския съюз. Повече са документите, сега трудно ще ги цитирам. Тезата, която е на служебното правителство, е, че по време на председателството няма нужда от този режим. Вместо тези годишни доклади би следвало между изпълнителната власт и Парламента да се обсъждат докладите, свързани със самото председателство. За това в юридическия израз на двете преходни норми, които записахме, се казва, че за периода от време на председателството, който беше визиран и го изчетох, няма да се прилагат прилагат тези правила от корпуса на Закона, а вместо тях ще се прилагат специалните правила за докладване на документите по взаимната готовност във връзка с българското председателство. За да не бъда прекалено повърхностен, защото признавам, че по тази материя не мога да цитирам точно документите, ще си позволя да изчета фрагменти от писмото: „Предвид гореизложеното предлагам при приемането на нов Правилник за организацията и дейността на Народното събрание прилагането на разпоредбите относно изготвянето и внасянето в Народното събрание на Годишната работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, и

това, което направихме ¬ за периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г. В заключение бих искала да изразя увереността си, че в основите на едно силно и успешно председателство на Съвета на Европейския съюз стои ползотворно сътрудничество и взаимодействие между Министерския съвет и Народното събрание. Това е пътят, който ще превърне бъдещото ни председателство в кауза, която да вдъхновява и обединява, а не да разделя и да противопоставя.“

Уважаеми господин Председател, използвам формата на реплика, за да Ви кажа нещо, което според мен не чух в залата. Чисто технически обаче те не са чл. 114, 124, 118 и 128? Добре, окей.

по отношение на основния въпрос ¬ ето го оригинала на писмото на госпожа Златева. Той е с изходящ номер № 025547 от 24 април 2017 г. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Други изказвания? Няма други изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби“, както и членове от 9 до 12, така както Ви бяха представени от парламентарната трибуна по доклада и с уточнения, които бяха направени от парламентарната трибуна. Гласували

Подразделението „Заключителни разпоредби“ и параграфи от 9 до 12 по доклада на Комисията и с уточненията, направени от парламентарната трибуна, са приети. Преминаваме към Приложение към правилника „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Приложение към Правилника „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“. Комисията подкрепя приложението към правилника. Предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители: във Финансовите правила по бюджета Народното събрание ¬ Приложение към правилника се създава допълнителна разпоредба: „Допълнителна разпоредба: „§ 1. За мандата на 44-то Народно събрание основното месечно възнаграждение на народните представители по чл. 5 не се преизчислява и се определя в размера на възнаграждението, получено от народните представители в 43-тото Народно събрание за месец декември 2016 г.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР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

това е най-малкият знак, който може да даде Народното събрание като съпричастност към огромното мнозинство български граждани, които живеят на прага или под прага на бедността. Логиката на нашето предложение е след като ангажиментът, който се вижда в коалиционното споразумение, управленската програма на бъдещото правителство, е за евентуално увеличение на доходите към края на мандата, няма как, според нас, да запазим досега действащата практика за тримесечно актуализиране на възнагражденията на народните представители. Мисля че това е един добър знак

Благодаря, господин Председател. Направили сме това наше предложение под формата на Допълнителна разпоредба, тоест формулата за изчисляване на заплатите на народните представители остава такава, каквато е записана в Правилника,

поради причина солидарност – солидарност с българските граждани, които живеят в убийствена мизерия, в тежка мизерия. Всички знаете последните случаи от тази тежка зима в България. Един от тях, сега се сещам, е когато един човек, български гражданин, беше ял сняг в продължение на една седмица, дадоха го по всички телевизии. Ето Ето това е една крачка към солидарността с българските граждани, които така или иначе бяха доведени от това правителство – предишното, което се отиде, до прага на тази убийствена мизерия.

Уважаеми господин Председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Взимам думата, за да коментирам предложението не само от гледна точка на техническото му естество, а и от гледна точка на практическия смисъл за подобен дебат. Странна техника използват колегите от левицата за институционализиране на тяхното предложение, тъй като това спокойно можеше да бъде решено в чл. 5 на Финансовите правила. Обръщам Ви внимание, че ние не препотвърждаваме стари правила, а приемаме нови. Ако сте имали желание да проявите юридическо творчество, можеше в чл. 5, изречение второ, да го заличите. (Реплики Тогава нямаше да има нужда от дебата в момента по начина, по който го водим. По-интересното обаче е смисълът на едно подобно решение. Ако Ви замразим възнагражденията по начина, по който Вие предлагате, ние не сме сигурни, че ще постигнем целта, която предлагате, защото е напълно възможно, както се случи през 2016 г., да има тримесечие, в което възнагражденията да намаляват. Какво правим тогава, колеги? Дебатът за възнагражденията на висшите държавни длъжности стои на обществено внимание и той не е решен от времето на Великото народно събрание, откогато между другото датира първата версия на тези правила. Към тях през годините са се субсидирали много други институции, в това число и власти, различни от законодателната – власти, върху които в момента ние ще повлияем по силата на Конституцията и върховенството на парламентарната държава. Но дали ще постигнем най-доброто златно сечение? Кой е казал, че трите заплати, които в момента са се утвърдили като признак или като принцип, са най-доброто решение за възнаграждението на народните представители? Колеги, ако смятате, че нашият труд е толкова надценен, защо не минем към определяне на номинално число и да наддаваме – да наддаваме за това номинално число, докато демагогията и глупостта достигнат до нула? Или до безкрайност! Ако искате, нека да запазим сега този принцип и заедно с Вас да измислим нов механизъм, по който народните представители заслужено да получават възнаграждения, каквито да отразяват реалното съотношение на възнагражденията в държавата. Винаги ще има бедни и богати. Винаги ще има бедни и богати! Ако решим, народните представители могат да работят и без възнаграждения. Подобно решение е възможно, въпреки че в Конституцията е заложен принцип, че всеки има право на възнаграждение. Това, което бих Ви предложил и бихме участвали в подобен дебат – аз знам откъде идва проблемът, проблемът на средните величини е, че понякога понякога в икономически цикли, какъвто примерно имаше през 2009 г. и през 2010 г. средната величина расте, а реалните доходи на голяма част от хората намаляват и икономиката тръгва надолу. 2015 г. и 2016 г. не е така. През 2016 г. имаме над 10 на сто номинално нарастване на средната работна заплата, като от 917 лв. средно за януари 2016 г. тя достига 1012 лв. в края на 2016 формулата в този случай работи в правилната посока и запазва съотношението на възнагражденията, които получават народните представители и висши държавни длъжности, като между другото президент, министър-председател, членове на Конституционния съд, участници в регулаторни органи, да не изброявам, които са обвързани с това. Къде е стимулът всъщност и как се мери нашата работа, освен чрез подобряване благосъстоянието на българските граждани? Ако благосъстоянието на българските граждани не расте, ще намаляват и нашите възнаграждения. Замразяването само по себе си не дава решение на този въпрос, не дава отговор на този въпрос. Затова Ви предлагам да спрем дебата дотук, тъй като той не е еднозначен, всеки да си гласува както прецени за едно подобно решение. Но ако имате желание, да седнем и с един конструктивен дебат да определим възнагражденията в тази държава за висшите държавни длъжности, които са определени като органи на държавна власт в Конституцията и в другите закони,

Уважаеми господин Горанов, уважаеми колеги народни представители! Темата е изключително важна, и то не темата за заплатите на народните представители, а темата за заплатите в България, тяхното ниво и нивото на доходите. нашето предложение като един сигнал. И ми се струва, че господин Горанов го разчете по този начин, като предложи дебат за размера на заплатите на висшите държавни длъжности. Но аз искам да изразя едно опасение. Господин Горанов, Вашите очаквания, че може да се получи така, че общото ниво на доходите и заплатите в България в определени тримесечни или други времеви периоди да намалява, няма как да се случи, тъй като това влиза в остър разрез с програмата и принципите, които току-що прие новосформиращото се парламентарно мнозинство. От тази платформа ние очакваме растящи доходи, нови върхове в развитието на пазарната икономика и, разбира се, във връзка със сегашния механизъм – растящи заплати на народните представители. Затова ние предлагаме

се формира за сметка на ръста на работните заплати в публичния сектор, в държавния сектор. Това следва да бъде много сериозен сигнал към всеки икономически екип на всяко правителство. Изоставането между заплатите в частния и в публичния сектор означава, че ние нямаме работеща икономика, че имаме дирижирани и режисирани заплати с различни подзаконови, надзаконови механизми и в същото време един частен сектор, който не може да догони ръста на заплатите и темпа на заплатите, който се предлага от държавните институции и държавните организации. Това е много сериозен повод за размисъл за една коалиция, която се заявява като дясна. Защото това съотношение, тази диспропорция е ясно доказателство за състоянието на икономиката и за състоянието на частния сектор.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, първо, напълно подкрепям казаното от господин Горанов за систематичното място на текста. Действително, прав Да работим за нов механизъм – също, да, и Ваши представители на ГЕРБ са изразявали публично, че са готови да мислим по този въпрос, нека да го направим. Но всъщност това, което предлагаме сега, затова сме внесли и решение, е практически номинално да замразим заплатата към декември 2016 г., което е малко под 3 хил.

За съжаление, Народното събрание не се ползва кой знае с какъв авторитет и всяка седмица и всеки три месеца, когато си повишаваме заплатите, не допринасяме за това. Разбирам също така критиката Ви за средните стойности. Тя е отразявана и предишните два пъти – в предишното и в по-предишното Събрание са вземали решения за замразяване на заплатите, като са уточнявали, че то не трябва да надвиши, след преизчислението, заплатата от месец декември 2009 г., именно за да се избегне това, което Вие което Вие казахте. С други думи, ние сме съгласни да започнем да работим още сега и съм сигурен, че бързо може да се намери качествен механизъм, но е важно да го направим сега или поне преди месец април, когато ще дойде следващото повишаване. Важно е, защото междувременно – да, Вие говорите за нашия стимул, но заплатата остава доста висока. Знаете какви са статистиките, които излязоха онзи ден за бедността на населението. Нямаме нужда от този дебат. Нека да го започнем, за да го завършим. И действително 13 категории са висшите публични длъжности, които зависят пряко или косвено от това наше решение, така че въпросът не е само анекдотичен. Нека да го гласуваме, да кажем, че този парламент ще взима колкото месец декември 2016 г.,

Благодаря, господин Председател. Не съм съгласен с Вашата формулировка, че би следвало да се промени чл. 5 и Вие сам се оборихте. Правилно и систематично е разположено нашето предложение, защото ние не правим промяна във формулата, за която следва да има наистина задълбочен и широк дебат за това как да се изчисляват депутатските заплати, и ние сме съгласни. Нека сега да ги замразим, а после да говорим по отношение на формулата. Защо следва да остане тази формула, а след това ние да я променяме? Нека да ги замразим, пък после нека да променим и формулата за изчисляване на депутатските заплати. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Горанов – дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С юристи – за правна техника, аз като прост счетоводител няма да споря, но не бих разбрал как ще прилагам после чл. 5 или § 1. Това не е важно в случая, по същество искам само, под формата на дуплика, да изнеса данни, свързани със средната заплата. Не е вярно, колега Жаблянов, че средната заплата в България преимуществено се влияе от разходите в бюджетния сектор. За съжаление, по една или друга причина, като изключим някои отделни политики, свързани със социалния сектор, разходите за възнаграждение в бюджетната сфера през последните години не са увеличавани с целенасочена политика. Да, средната заплата в бюджетния сектор е малко по-висока от средната заплата в частния сектор, ако сравняваме форма на собственост, с 30-40 лв. Ще Ви дам конкретна статистика, има я на страницата на Националния статистически институт, но трябва да се има предвид, че броят на заетите в

Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложение на народния представител Жельо Бойчев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

Подлагам на гласуване приложението към Правилника, подкрепено от Комисията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Понеже нямаше време да се изкажем и процедурата напредна, отрицателният вот е всъщност за обяснение на предишното гласуване. Отчитайки точността, в 14,00 часа бяхме обявили трибунка и се представихме пред всички медии. Ние сме против популистичното предложение за замразяване на заплатите на народните представители. Ние сме за замразяване на депутатските заплати, но, първо, намалени наполовина. Ние считаме, че депутатските заплати не съответстват на работата, която се върши, и благосъстоянието на българския народ. Така че, ако бяхте предложили депутатските заплати да ги намалим наполовина и след това да ги замразим, докато започнем да се представяме по-добре пред българските граждани, ние щяхме да го подкрепим с удоволствие. Но популистичното, просто замразяване на високи нива – това съм го слушал и в търговията с лекарства – нека да изравним цените, нека да грабим българския народ! Това никога не бихме го подкрепили! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. И последното Приложение. Приложение към чл. 76, ал. 1 – „Методология за извършване на предварителна оценка на въздействието на законопроектите“.

към чл. 76, ал. 1 от Правилника е прието, а с това и целият Правилник. Честито, колеги! Имаме Правилник за организацията и дейността на Народното събрание! Съобщения за парламентарен контрол на 28 април 2017 г., петък, 11,00 часа: 1. Служебният министър на вътрешните работи Пламен Узунов ще отговори на пет въпроса от народните представители Крум Зарков, Цветан Цветанов и Пламен Нунев (два въпроса), и Валентин Радев и Маноил Манев (два въпроса). 2. Служебният министър на образованието и науката Николай Денков ще отговори на едно питане от народните представители Стоян Мирчев, Светла Бъчварова и Анелия Клисарова. 3. Служебният министър на енергетиката Николай Павлов ще отговори на един въпрос от народните представители Жельо Бойчев и Таско Ерменков. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - служебният заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването Илко Семерджиев – на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Иван Валентинов Иванов; и на едно питане от народния представител Стоян Мирчев; - служебният министър на земеделието и храните Христо Бозуков – на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Дора Янкова; и на пет въпроса с писмен отговор от народния представител Десислава Танева; служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов – на четири въпроса от народните представители Манол Генов, Лиляна Павлова (два въпроса), Дора Янкова; на седемнадесет въпроса с писмен отговор от народния представители Лиляна Павлова; и на едно питане от народния представител Лиляна Павлова. - служебният министър на образованието и науката Николай Денков – на един въпрос от народния представител Петър Витанов; - служебният министър на правосъдието Мария Павлова – на два въпроса от народния представител Екатерина Захариева; - служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова – на един въпрос от народните представители Пенчо Милков, Крум Зарков и Георги Стоилов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговорът на: - един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров – към служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Утре продължаваме от 9,00 ч. сутринта с 3 и 4 сутринта с 3 и 4 точки – проекти за решения за създаване на временни комисии, които бяха включени по искане на колегите от “БСП за България”. Закривам заседанието. Утре – редовно заседание от 9,00 ч.